Ipak mislim da treba prihvatiti naša amandman i ponavljam, gospođo Kuburović, pre svega na osnovu onoga što se dešava u praksi.Gotovo praksi.Gotovo da je nemoguće da neki nasilnik bude toliko fin i toliko miran da se posle izvesnog vremena vrati u stan i da žrtva neće imati i dalje status žrtve, da neće imati problema.Vidite šta se dešava, da neko koga udaljite iz stana on sačeka ženu ispred kioska gde radi, ispred radnog mesta i nažalost prebije je do smrti. Dešavaju se prosto takve stvari da država mora biti rigoroznija u odnosu na izvršioca i mnogo pažljivija u odnosu na žrtvu.Samo puko pisanje zakona i usvajanje zakona sa nekim od ovih normi neće doprineti onome što verujem da jeste namera i vaša kao zakonopisca i svakako onih koji će glasati za ovaj zakon kao zakonodavca. Verujte, ništa vas ne košta da prihvatite ovaj amandman, a učinićete mnogo sigurnijom svaku žrtvu jer neće prijaviti nasilnika nijedna žrtva koja zna da će joj se on vratiti u stan posle osam sati, još se ni još se ni otreznio nije ili ni otreznila nije, pošto se dešava nasilje i od strane muškarca i od strane žene i od strane drugih članova porodice i u odnosu na decu itd.Ako želite iskreno da se nešto postigne u ovoj oblasti i ako želite da se zaista zaštite te žrtve, prihvatite ovaj amandman. Ne može da smeta. Može mnogo da pomogne. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Amandmane, u istovetnom tekstu, kojima se posle člana 16. dodaje naziv člana i član 16a. podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Zahvaljujem.Naš amandman želi da potpuno pojasni situaciju da je izašao specijalizovani policijski službenik, napravljena je procena rizika i nije izrečena hitna mera. Dakle, to nedostaje inače u osnovnom tekstu zakona.Amandman koji ću sada obrazložiti nije prihvaćen sa obrazloženjem da se procena rizika svako dostavlja javnom tužiocu, što mi ne sporimo. Ili mi nismo dobro napisali amandman ili ga vi niste dobro čitali. Moguće da je rumbrum pogrešan. Znači, rumbrum koji predlažemo je postupanje u slučaju neizricanja hitne mere. Bilo bi bolje da smo napisali – postupanje sa obavljenom procenom rizika. To pretpostavljam da bi bilo jasno.Naime, o čemu se radi? Šta kada je specijalizovani nadležni policijski službenik napravio procenu rizika, prosledio je naravno tužilaštvu, nije izrekao hitnu meru, šta se sa tim dešava dalje? Apsolutno ništa.Naš predlog je da ostavite javnom tužiocu mogućnost, dakle, da on može da naredi, samo mu ostavljate mogućnost. Zašto je ovaj amandman, ja bih volela da, mi ga možda nismo jasno napisali, ali da bar u ovom dijalogu razjasnimo tačno šta želimo, koju situaciju života vidimo, pa da onda ili prihvatanjem amandmana ili vi nađete ko će da vam piše amandman ili prosto da imamo u vidu da imate realne situacije dogovora postupajućeg službenika i žrtve i nasilnika, to je prosto realna situacija, da se ne izreknu hitne mere.Imate realnu situaciju korupcije između nasilnika i postupajućeg službenika. Imate život u koji će specijalizovanog policijskog službenika da dovede stvaranje, pisanje procene rizika o tome da li ima osnova da se izrekne hitna mera ili ne.Da ne.Da ne biste dovodili u sumnju da se desilo zbog korupcije, zbog dogovora, zbog eventualno loše procene, što se isto dešava, onda kažete, pošto procene rizika i ovako i onako idu kod javnog tužioca on može, da li će ili neće, to je sada, ne mešam tužilaštvo u ovaj zakon, to neka oni reše svojim protokolima ili vi sa njima zajedno, ali time omeđavate jedan prostor da onaj ko radi procenu rizika zna da nije pitanje samo disciplinskih prekršaja, gledanja kvaliteta njegovog rada po protokolima unutar same službe, nego prosto da mogu da budu i drugačije posledice od kojih je on ili previdom, ne izričući hitnu meru, ili dogovorom, kršeći etička pravila, ili korupcijom, praveći krivično delo, odlučio da ne izrekne.To je bila ideja našeg amandmana i mi imamo svest o tome da procena rizika je dostavljena tužilaštvu, ali znamo kako izgleda to u životu.Dakle, ja bih volela da, sad trenutno nije proceduralno moguće da mi menjamo tekst amandmana, da menjam rubrom, da se vidi da se radi o postupanju sa obavljenom procenom rizika, da bude potpuno jasno šta se sa tim dešava, ali bez obzira da li prihvatate naš amandman, da li bude načina da matični odbor predloži nešto slično u dogovoru sa Vladom, meni ne trebaju naša imena tu, meni je važno da oni koji budu u situaciji da urade procenu rizika, da znaju da ona nosi odgovornost u svakom slučaju, i ako izrekne hitnu meru i ako ne izrekne hitnu meru, i da postoji neko ko je objektivan, ko nije na licu mesta, ko ne skuplja podatke tu gde se nasilje dešava ili ne, da bi se pravila procena rizika, dakle, neko neutralan ko može da postupa.Ne želim samo da spominjem, mada je to atraktivno za govor, najgoru vrstu primera - da je obavljena procena rizika, da nije izrečena hitna mera i da se četiri dana, tri dana kasnije u toj istoj kući desilo ubistvo. Znam da policajac može da kaže – da, ali ja sam pravio procenu u odnosu na ono što sam zatekao, i znam da neće biti kriv, ali prosto mislim da ostavljanje mogućnosti tužiocu da reaguje, ako hoće, u krajnjoj liniji činimo uslugu onima koji su na prvoj liniji borbe protiv nasilja, to su specijalizovani službenici policije. Hvala Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se predsedavajući.Ne sporeći motiv za podnošenje ovakvog amandmana u cilju poboljšanja kvaliteta zakona, ipak smatram da je predlagač morao drugačije da formuliše amandman, jer sama formulacija amandmana nije u praktičnom smislu reči primenjiva iz dva razloga.Prvi razlog, shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku komunikacija policijskih službenika i javnog tužioca je kontinuirana i razmena informacija i podataka uvek prisutna. Šta to znači? To znači da u slučaju kroz tu razmenu podataka između policijskog službenika i javnog tužioca dođe do novih okolnosti, mi to pravnici kažemo „beneficie nogaro“, ne postoji ograničenje za policijskog službenika da donese naređenje i izrekne hitnu meru. meru. Ne postoji ograničenje, nema smetnji, to je pod jedan.Pod dva, ovim zakonom je predviđen rok, doduše, po nama, iskreni da budemo, rok je kratak, 24 časa, ali u tom roku od 24 časa nadležni tužilac, kažemo specijalizovani tužilac, je dužan da prikupi odgovarajuća obaveštenja, činjenice, podatke koji se vezuju za konkretnu situaciju u kojoj se iziskuje potreba za izricanje hitne mere ili eventualno ne izricanje hitne mere. Upravo u tom roku od 24 časa, kada tužilac prikupi odgovarajuće podatke i sam proceni da ti podaci imaju relevantnost, on će i shodno odredbama ZKP dati policijskoj upravi, nadležnom policijskom službeniku, koji čak ne mora da bude specijalizovan, koji mora pod tim podacima postupiti.Ovamo, veću u zakonu, uvažena ministarko, postoji obaveza specijalizovanih policijskih službenika da prate situaciju u kontinuitetu. Ovde nema diskontinuiteta vremenskog kada je on oslobođen praćenja situacije, kada on više ne mora da vodi računa o žrtvi. On mora da vodi računa o žrtvi kontinuirano, neprekidno, u svakom sekundu.Zbog toga mi se čini da sama formulacija amandmana nije prihvatljiva da bi se u praktičnom smislu reči ostvario rezultat koji se želi ostvariti podnošenjem amandmana. Hvala.

Dakle, kuća Marije i Marka Marića, na poziv njihove šestnaestogodišnje ćerke izašla je policija. Specijalizovani službenik je napravio procenu rizika. Procena rizika, hipotetički, dakle, procena rizika kaže – nema potrebe za izricanjem hitnih mera. Ta obavljena procena rizika ide tužilaštvu, sa njom više, kolega, ništa ne može da se desi po ovom zakonu, do nove prijave da se nasilje dešava, sa njom više ništa ne može da se desi.Potpuno svesni koliko je zakon na ivici između onoga što je uobičajen pravni sistem, gde vam je Krivični zakon, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o javnom redu i miru, Porodični zakon, sve ostalo, potpuno svesni koliko je dobra ideja da ga donesemo, naš je predlog samo da kažemo da u roku kada u MUP obavljena procena rizika dođe na sto, jer vi ste u pravu kada kažete – obavljena procena rizika mora kod tužioca na sto, pa mora, ja samo kažem – pustite mu da može da postupa. Ne tražim da ovim zakonom se propiše kako će tužilac da postupa, ali da može da postupa.Inače se bojim da ćemo imati, i procentualno i nominalno, mnogo više slučajeva gde je urađena procena rizika, a da hitna mera nije izrečena i biće nikom ništa. Dakle, samo da imamo u vidu da je nasilje realan život, da se dešava u porodicama i da pokušamo odredbama zakona najviše zaštititi to najopasnije mesto za žrtvu, što je porodica, što je dom, i obezbediti da nema tumačenja zakona i da nema praznih hodova koji bi omogućili da u suštini svi imamo priču o tome kako smo doneli novi propis, a da se u realnom životu menja premalo. Reč ima ministar Nela Kuburović. Izvolite. **Nela Kuburović** Zahvaljujem.Podržavam vašu ideju i ono sada kako ste obrazložili, razumem šta je bila suština, samo šta sadržina amandmana u potpunosti tome ne odgovara. Prvi stav predloženog amandmana već je, na neki način, sadržan u članu 15, ali drugi stav ima sporan deo gde govori da javni tužilac može da naredi.S obzirom da nije reč o krivičnom postupku i primeni ZKP, koji može da da ta ovlašćenja javnom tužiocu, ovaj deo je bio i te kako sporan i zbog toga amandman nije ni se da kroz podzakonske akte, koje treba da donesu zajedno i MUP i Ministarstvo pravde, mogu pojedina pitanja da se regulišu i da se međusobna saradnja i koordinacija propiše i na taj način. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? Ne.Amandman kojim se posle člana 16. dodaje novi član 16a podneli su poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Nataša Mičić. Hvala, predsedavajući.Amandman je vrlo sličan prethodnom amandmanu i naravno ne umanjujući važnost ovog zakona, kome su prvi put sistematizovane odredbe kojima se normira sprečavanje nasilja u porodici, na nama svima je ovde i na poslanicima i na predstavnicima Vlade da doprinesemo što efikasnijoj primeni, što boljoj primeni ovog zakona u praksi. Jedna od najslabijih karika jeste procena rizika.Zato rizika.Zato smo, o tome sam govorila, podneli amandman na član 15. kojim smo tražili da se definiše sam postupak procene rizika, a ovim amandmanom, kojim se dodaje, dakle, novi član 16a, zapravo definišemo situaciju u kojoj specijalizovani policijski službenik odluči da nema osnova za izricanja hitne mere i predviđamo obavezu da o tome obavesti zamenika javnog tužioca, socijalni rad, koordinaciono telo, mogućeg učinioca i žrtvu. Takođe, predlažemo stav 2. u kome dajemo ovlašćenje javnom tužiocu da naredi policijskom službeniku da ponovo razmotri slučaj.Dakle, na ovaj način se preciznije definiše situacija u kojoj policijski službenik može da izvrši lošu procenu, odnosno da odluči da nema hitnih mera. U tom slučaju dajemo ovlašćenje javnom tužiocu da se ta moguća greška, propust ispravi. Ne vidim razlog zašto to ne bi bilo podignuto na viši nivo, na zakonski nivo. ministarka je rekla u slučaju da se amandman ne prihvati, ovaj ili neki sličan, jako je važno da ovo u podzakonskim aktima regulišete i da imate u vidu, kako ne bi došlo u praksi do jednog vakuuma, što bi moglo da bude kobno i naravno da dovede do novih žrtava.

prilično sličan amandman, posle člana 16. član 16a, jeste upravo to šta se dešava kada policijski službenik, a uvažena gospođice ministar, ako ste pratili diskusiju i kolege Neđe i koleginice Gordane Čomić, videli ste da su vrlo često upotrebili ili gotovo uvek rekli „specijalizovani policajac“, „specijalizovan policijski službenik“ ili „specijalizovani javni tužilac“. Eto zašto je bio jedan od predloga da se u ovo zakonu, umesto „nadležni“, stavi „specijalizovani“. Vidite da je to već prosto zaživelo u našim diskusijama.Da, bitno je da znamo šta se dešava ako policijski službenik, nadležni, specijalizovani, ne izrekne hitnu meru. Znači, prvo, da se ja ne ponavljam u diskusiji, tu se završava situacija kod prijavljenog nasilja, nema hitne mere, policajac je tako procenio i niste predvideli koga obaveštava. Da, u članu 15. zadnjim stavom ste predvideli da kada proceni rizik i vidi da nema osnova, on obaveštava i Centar za socijalni rad i osnovno tužilaštvo.Ovde, kada ne izrekne hitnu meru, ili me ispravite, a ako jeste, nije predviđeno koga obaveštava. Znači, treba da obavesti isto tako osnovno tužilaštvo, da obavesti Centar za socijalni rad i da obavesti potencijalnog učinioca da mu nije izrečena mera i da obavesti žrtvu. Ako ste usvojili amandman da žrtva jeste obaveštena i kada je izrečena mera, treba da bude obaveštena i kada mera nije izrečena, jer svakako žrtva će sigurno drugačije da se ponaša, a bogami i potencijalni učinilac, ako znaju i ako su obavešteni da hitna mera nije izrečena.

Hvala.Ideja ovog amandmana je bila da se u članu 17. doda stav 4. koji bi glasio: „Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom doneti Pravilnik o proceni i vrednovanju procene rizika u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.“. Ovaj amandman je odbijen.U obrazloženju Vlade stoji da Vlada ne prihvata amandman zbog toga što je pitanje procene rizika takvo da izmiče strogom propisivanju prava i obaveza. Mi smo mislili da bude restriktivan i da ne predviđa ono što tim pravilnikom ne bi bilo predviđeno. Ali, vi u članu 15. u stavu 2. već imate neke indikatore koje navodite na osnovu kojih policajac može da izvrši procenu, a u članu 17. kažete da tužilac proučava obaveštenje i vrednuje procenu rizika. Na osnovu čega je vrednuje?Ne vidim zbog čega ovo ne bi moglo da bude sadržano u zakonu, posebno zbog toga što je već postala praksa da nakon donošenja određenog zakona onda imamo vodič za primenu zakona, pa vodič za primenu vodiča za primenu zakona i onda se troše neka silna sredstva da se crtaju strelice, kružići i raznorazna uputstva kako se to primenjuje. Mislim da bi to svakako umnogome

član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Vesović, Marija Janjušević, mr Ivan Kostić i Zoran Radojičić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić. Izvolite. u prvom stepenu, odnosno postupanje suda u procesu produženja hitnih mera koje je policijski službenik izrekao.Prosto smo našli za shodno da malo preuredimo, da tako kažem, ovaj član, pa smo precizirali da sud precizirali da sud rešenjem produžava meru. Vi kažete da je to prenormirano. Mi mislimo da ako sistematizujemo kako sud postupa, prosto nije prenormirano. Dalje, novim članom 4. precizirali smo da će sud isto tako rešenjem i odbiti predlog osnovnog tužioca ako proceni da nema osnova da produži hitnu meru. Novim stavom 5. preciziramo kome se dostavlja rešenje. Znači, rešenje sudsko o produženju ili neproduženju hitne mere nije precizirano kome se dostavlja. To rešenje treba da ima i policijska stanica i Centar za socijalni rad, treba da se dostavi i učiniocu i, naravno, treba i žrtva da ima to rešenje, da zna da li je hitna mera produžena ili nije produžena.Prevashodno, ko uručuje produžena.Prevashodno, ko uručuje rešenje o produženju ili neproduženju hitne mere potencijalnom učiniocu? Da li je to, mi smo ovde predvideli da to bude policijska stanica i da potvrdom ona vrati obaveštenje sudu da je on to rešenje to rešenje primio. Znate, mnogo je bitno da sve nadležne institucije imaju to rešenje. Mi i danas imamo u praksi da mnoga rešenja iz suda koja se donesu u postupcima izricanja zaštitnih mera protiv nasilja u porodici ne stignu blagovremeno Centru za socijalni rad, a pretpostavljam i policijskoj stanici. Sve ovo mora da postoji i da se na vreme obavestimo, da bismo kasnije kroz član 31. imali to u evidenciji. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč?Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Borisav Kovačević.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Borislav Kovačević. Gospodine predsedavajući, samo ću reći da sam na ono što sam mislio reći oko amandmana dobio odgovor iz izlaganja gospođe ministarke Kuburović

član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Velimir Stanojević i Dubravka Filipovski.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski.

Rešenje o predlogu dostavlja se nadležnom policijskom službeniku koji je doneo naređenje o izricanju hitne mere, koji ga bez odlaganja uručuje licu kome je hitna mera izrečena. Ako ono odbije prijem rešenja, nadležni policijski službenik sastavlja o tome belešku, čime se smatra da je rešenje uručeno.Zašto smo podneli ovaj amandman? Smatramo da u Predlogu zakona nije definisano kome i na koji način prvostepeni sud dostavlja rešenje, odnosno kako se prevazilazi situacija u kojoj se učinilac nasilja ne javlja sudu i zbog toga mu nije moguće uručiti ovog zakona je koordinacija svih institucija, odnosno sinhronizovano delovanje suda i nadležnog policijskog službenika, specijalizovanih za postupanje u materiji porodičnog nasilja. Za uručivanje rešenja suda iskorišćena je analogija sa načinom uručenja naređenja iz člana 16. Predloga zakona kao i činjenica da učinilac nasilja svakako ima obavezu da se javi nadležnom policijskom službeniku što se može iskoristiti za uručenje sudskog rešenja.Vaše obrazloženje je bilo da amandman nije prihvaćen iz istog razloga kao i predlagač amandmana na član i smatrate da su situacije koje uređuje zakon ovim članom 18. u praksi, da su nesporne, da neće izazivati probleme bezrazložno isključujući pri tome analogiju kao način tumačenja prava.Smatram da je praksa pokazala da je preciznost zakona veoma važna i smatram da ovaj član treba usvojiti. Zahvaljujem.Reč ima ministar Nela Kuburović. **Nela Kuburović** Zahvaljujem.Tačno je, kako ste već i sami naveli da postoji analogija sa članom 16, ali samo moram da dodam da smo prihvatili amandman da se i naređenje dostavlja žrtvi, a samim tim postoji i analogija da se i ovo rešenje dostavlja žrtvi, a vaš amandman vaš amandman ne sadrži takvu odredbu, tako da je to još jedan od razloga zašto ne bi mogao da se prihvati amandman. **Veroljub Arsić** Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.Da li još neko želi reč?

(Ne.)Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Neđo Jovanović i sa ispravkom, Branka Stamenković.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike

i naravno prihvatanje ovog amandmana. Imajući u vidu da se radi o jednoj klasično procesno pravnoj situaciji, odnosno legitimaciji onoga ko ko je ovlašćen da izjavi žalbu višem sudu. U konkretnom slučaju u predloženom tekstu zakona to je trebao biti viši tužilac. Naravno da viši tužilac nije učesnik u postupku i zbog toga je i podnet ovaj amandman i zato hvala što ste prihvatili da se ispravi samo jedna procesna greška. Samo osnovni tužilac to može učiniti i on ima ta ovlašćenja i te nadležnosti a ne viši tužilac. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. **Branka Stamenković** Od devet amandmana koje sam podnela ovo je jedini koji je prihvaćen očigledno zato što je napravljena gruba omaška u pisanju zakona, kao što je to kolega Jovanović upravo objasnio, samo ne znam što se zahvaljujete vi zbog prihvatanja amandmana, valjda oni treba nama da se zahvale što smo im ispravili grešku. Do greške je došlo zato što je zakon pisan na brzinu, zbrčkan, usvajamo ga po hitnom postupku, pun je nedorečenosti i grešaka, čak sam i ja napravila grešku, pa sam morala da šaljem ispravku, jer sam u brzini pisala amandman. Ko zna koliko još ovde grešaka ima koje bismo, da smo radili, nekim normalnim tempom, prvo u samom Predlogu zakona bilo bi ih mnogo manje, a i da smo mi imali dovoljno vremena da se koncentrišemo na taj zakon, sigurno bi ga još više popravili.Tako da u tom smislu, moram još jednom da izrazim svoje razočaranje što se ovo sve radi na brzinu, što usvajamo jedan zakon koji očigledno ima puno nedostataka i koji će vrlo brzo dolaziti na izmene i dopune. Amandman koji sam podnela na član 16.

to je da se zaboravilo na žrtvu. Činjenica je da je nas pet, šest, ne znam koliko poslanika to uočilo, samo je još jedna potvrda da ovako ne treba da radimo u budućnosti.Molim vas, da više ne radimo po hitnim postupcima, nego da radimo valjano zbog građana Srbije i zbog primene ovih zakona koji sutra treba u praksi da se dese. Hvala.

već će krajnje konstruktivno delovati kako bi se kvalitet zakona poboljšao na što efikasniji način. U tom smislu ćemo uvek pružiti zahvalnost predlagaču što uvažava stavove poslaničke grupe SPS, imajući imajući u vidu da kao deo vlasti odgovorno i posvećeno pristupamo svemu onome što se ovde radi, pa i parlamentarnom životu, za razliku od onih drugih koji između opstrukcije i konstrukcije ne izaberu ni jedno ni drugo nego izaberu destrukciju, što je najgore.Inače, u svemu onome što ovde treba istaći, a zarad istine i zarad građana, jeste činjenica da ovaj zakon nije od juče ni u javnoj raspravi, nije od juče ni u pogledu stručnih opservacija kada je predlog ili nacrt ovog zakona u pitanju. Izuzetno dugo vreme je proteklo u kojem se o ovom zakonu neko bavi i o kome se o ovom zakonu interesuje javnost. Javnost onda treba da zna istinu, a istina je da smo se mnogo posvetili i uvek ćemo se posvećivati ne samo ovom već svim onim zakonima koji doprinose da se otklone sve opasnosti, pa i one najrizičnije koje se u ovom zakonu pojavljuju. Zato vam još jednom zahvaljujemo na usvajanju amandmana.

Nacrt zakona je bio blagovremeno objavljen, tako da je svako mogao da učestvuje i da dostavi svoje blagovremeno, i sugestije i mišljenja.Tačno je da zakon ide po hitnom postupku ovde pred narodnim poslanicima, ali zakon je i pre početka rasprave bio 15 dana u skupštinskoj proceduri, tako da ste imali dovoljno vremena za isti da se pripremite i da dostavite dostavite odgovarajuće amandmane, a moram samo da ukažem na to da je većinu ovih amandmana upravo radio Autonomni ženski centar, koji je istovetne amandmane dostavio i Ministarstvu pravde, tako da onda ne morate da se pozivate na to da ste vi pravili greške i propuste, jer su amandmani identični i različite poslaničke grupe su upravo koristile te amandmane i podnele ih.Nije bila greška Ministarstva pravde kada je u članu 19. napisalo da je reč o višem javnom tužiocu koji podnosi žalbu, s obzirom da smo se rukovodili nadležnostima Zakona o javnom tužilaštvu, gde se izričito propisuje nadležnost gde koji tužilac može da postupa i pred višim sudom tu nadležnost ima viši javni tužilac. Imajući u vidu obrazloženje koje nam je dostavljeno na predložene amandmane, smatrali smo da je racionalnije da prihvatimo predloženi amandman i zbog toga je umesto višeg javnog tužioca sada osnovni javni tužilac taj koji je nadležan da podnosi žalbu, a upravo je racionalizacija i obrazloženje koje nam je dostavljeno razlog zašto je to prihvaćeno, a ne greška predlagača. Zahvaljujem.

reč?Reč ima narodni poslanik Vlado Babić. **Vlado Babić** Hvala, predsedavajući.Ja predlažem da se ovaj amandman ne prihvati, jer je neprecizan, jer nisu dovoljno jasno precizirane obaveze koje se odnose na ovlašćena lica, misli se na zdravstvenu, vaspitnu i obrazovnu delatnost.Treba istaći da žena obično negira bilo kakva postojanja nasilja nad njom, da li iz straha da se ono ne ponovi, da li iz stida da je društvo ne osudi, tu postoji jedan kulturološki obrazac – tukao me je moj muž, da li iz bojazni da će joj se porodica raspasti, da li iz straha za sigurnost dece, ali je činjenica da 97% žena, bez obzira na uzrast, obrazovanje, na visinu intelekta, neće priznati, već će reći jednu od onih klasičnih već viđenih rečenica – okliznula sam se niz stepenice, pala sam u kadi i sl. Zbog toga bi lekari koji dođu prvi u kontakt sa zlostavljenom i povređenom ženom, ženom nad kojom je izvršeno nasilje, trebali istog momenta da to i prijave i pozovu policiju koja će slučaj dalje procesuirati.No, nisu samo žene žrtve porodičnog nasilja. U manjoj meri su zastupljeni i deca i muškarci.Lekar, najčešće je to povreda lica, vrata i glave, to su obično specijalisti uha, grla i nosa, neurohirurzi, maksiofacijalci, moraju prvi pružiti, osim zdravstvene pomoći, i podršku toj zlostavljenoj ženi. On treba da bude prva linija ohrabrenja da žrtva više ne ćuti, već da prijavljuje postupke zlostavljanja. On bi trebalo da ohrabri i policiju da, bez obzira na težinu nanete povrede, da li je ona lakša ili teža, policija, tužilaštvo, sudija i socijalni radnici moraju stati uz lekare, jer samo jednim sveobuhvatnim pristupom svih navedenih segmenata koji moraju biti sastavni deo jednog tima, uspeha u smanjivanju broja zlostavljanih žena mora biti. Hvala.

dr Predrag Jelenković i Milena Bićanin.Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić.

amandman.Govorim samo radi dodatnog pojašnjenja za one koji ni do ovog trenutka nisu uspeli da razumeju da se ovim zakonom ne izriče mera pritvora, odnosno zadržavanja. Tačnije, mi smo ovim amandmanom tražili da se obriše poslednji stav člana 20, koji kaže – vreme provedeno u pritvoru i svako drugo lišenje slobode uračunava se u trajanje hitne mere. U obrazloženju smo naveli da je rešenje preuzeto iz Porodičnog zakona, ali da ovakva odredba nije primenjiva, zbog toga što hitne mere koje bi se izdavale u ovim situacijama nisu situacije koje predviđaju određenje zadržavanja ili pritvora. Prema tome, ova odredba ne bi bila primenjiva. Ali, ovim bismo odagnali svaku sumnju ili spekulaciju onih koji bi tretirali da kroz hitne mere one podrazumevaju pritvor za nasilnika, odnosno potencijalnog nasilnika. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim studente predstavnike „Inicijative mladih Voždovac“, koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale. Molim vas da ih pozdravite.Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. da je veliki broj amandmana koji su podneti, koje ste vi, uvaženaministarko, i prihvatili, identičan sa amandmanima koje je faktički promovisao Autonomni ženski centar. Bilo bi jako grubo i čak i nekorektno upravo prema Autonomnom ženskom centru prećutati činjenicu da se veliki broj amandmana gotovo identifikuje kroz amandmane koje smo mi podnosili. Zašto? Dobro je da smo prepoznali na isti način i Autonomni ženski centar i mi kao narodni poslanici neuralgične tačke oko kojih smo napravili saglasnost i, naravno, doprineli da se poboljša kvalitet ovog zakona.Ali, imajući u vidu da su žene u fokusu nasilja, imajući u vidu da se one u najvećem broju slučajeva pojavljuju kao žrtve i da su posledice koje trpe uglavnom tragične posledice, onda je korektno podržati Autonomni ženski centar u nastojanjima da se zajedno sa nama izbori, ne samo kroz amandmane, nego na svaki drugi način, za kvalitet ovog zakona. Hvala.

prihvatanju amandmana. Evo, moje kolege su već obrazložile, a ja samo hoću da kažem sa kog aspekta mi to razmatramo, pridružujući se argumentaciji mojih kolega.Pre svega, ovo je nov zakon. Hitna mera je prva mera koja se izriče u trenutku nakon prijave nasilja, procene rizika i svih ostalih procedura. Ona je najniža moguća mera. Ona treba da razdvoji dvoje u sukobu i treba da dovede do smirenja. Da li će ta mera biti produžena, to je sada nešto drugo.Mi u trenutku kada je izrečena hitna mera to ne znamo. To ne zna žrtva, bez obzira ko je žrtva. Toj žrtvi je potrebno dati vremena da razmisli šta može, od trenutka kada je obaveštena o tome, da učini sa svojim boravkom u tom prostoru gde se nasilje dogodilo, da li želi da čeka nekoga i šta u tom smislu želi da preduzme kao sopstvenu samoprocenu rizika, na koju ona, naravno, ima pravo. Zato mislim da je ova mera jako dobra. Naravno da će praksa dati dovoljno ozbiljnih rezultata, odnosno odvešće nas na put razmišljanja da li to treba da bude više, da li treba da bude kraće, ali za početak mislim da je ovo jako dobro i hvala vam zbog toga. Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne)Na član 20. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Hvala.Član 21. ovog Predloga zakona kaže da lice koje ima saznanja o izvršenom krivičnom delu dužno je da to prijavi. Ja u ovome vidim veliku nedorečenost, kao što sam malopre pričala, jer nije jasno koje lice.Moj amandman tražio je da se jasno definiše da su u obavezi i dužni da nasilje prijave upravo zaposleni u onim državnim organima i organima koji vrše javna ovlašćenja gde je najveća šansa da se sa posledicama nasilja i suoče, a to su zdravstvene, vaspitne i obrazovne ustanove.Ovaj amandman je odbijen, iz meni nepoznatog razloga. U obrazloženju se kaže da je to iz istog razloga iz koga je odbijen i moj amandman na član 12. u kome sam, takođe, tražila istu stvar, a to je da se jasno obavežu zaposleni u državnim organima, posebno onim koji će najpre doći u kontakt s posledicama nasilja, znači, zdravstvene ustanove, vrtići, škole, da se propiše pravilnik po kojima će njima biti jasno da su oni dužni da to nasilje prijave. Ovako kako stoji u ovom Predlogu zakona, ako nije zbog brzine, što ministarka tvrdi da nije, ja ne znam zbog čega je onda, valjda zbog toga da bi se ostavila sloboda da se neko optuži što nije prijavio, a neko drugi oslobodi što nije prijavio i da se kreativno tumači i primenjuje ovaj stav. Šta to znači lice? Koje lice? Moramo mnogo jasnije definisati.Vrlo sam nezadovoljna što ovo nije prihvaćeno kao dodatak zakonu i ispravka zakona. Hvala. **Veroljub Arsić** Reč ima ministar Nela Kuburović. Izvolite. **Nela Kuburović** Zahvaljujem.Da bi govorili o članu 21, treba da vidimo i naslov koji stoji iznad tog člana, a to su posebne odredbe o krivičnom postupku. Na samom početku Predloga zakona govorimo o tome da da se u pojedinim postupcima koji se vode protiv krivičnih dela protiv polne slobode ili porodično nasilje primenjuju pojedine odredbe ovog zakona, pa upravo su to odredbe koje se odnose na to, a ne odnose se samo na prijavljivanje nasilja. S obzirom da svako lice ima obavezu da prijavi krivično delo na koje zakon poziva, smatram da je ovo, pre svega, suvišno, a sa druge strane nemaju svi organi koje ste naveli u vašem amandmanu, ulogu u sprečavanju nasilja u porodici. Zahvaljujem.

član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Belačić, Vjerica Radeta i Zoran Krasić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Vlada Republike Srbije je predlaganjem ovog zakona htela u suštini neku veliku medijsku pažnju, i mislim da je i dobila tu pažnju, i pokušava da se predstavi da će ovim zakonom biti rešeni svi mogući problemi u okviru sprečavanja nasilja u porodici. Vi dobro znate da to nije tako.Mnogo tako.Mnogo toga što je predviđeno u ovom zakonu je apsolutno suvišno. Imamo mi i službe, imamo mi i nadležne organe, i zaposlene ljude i Krivični zakonik itd. Imamo mi, imali smo i do sada, uslove da se ozbiljnije bavimo ovim problemom, odnosno sprečavanjem nasilja u porodici i, naglašavam, nasilje uopšte, jer nije jedino nasilje u porodici to koje je danas svakodnevnica u našem društvu i u našoj državi, nažalost, ali to jeste tako.Dakle, ne trebaju nikakvi specijalisti, nikakvi specijalci, nikakve grupe itd. Treba samo oni koji su već zaposleni uzmu zakon u ruke, da rade suštinski svoj posao, a ne samo da se prošetaju na radnom mestu.Jedan po mišljenju SRS, treba brisati iz ovog zakona jeste član 23. koji govori i predviđa lica određena za vezu. To su sad neka lica koja bi trebalo da budu veza između policijske uprave, javnog tužioca, predsednika suda, rukovodioca centra za socijalni rad. Dakle, s jedne strane apsolutno nepotrebno, suvišno, ništa neće doneti ni u boljoj primeni ovog zakona ni u smanjenju nasilja nasilja u porodici, a sa druge strane, pogotovo kada su u pitanju sudovi i sudije, ovo je apsolutno neprihvatljivo, i ovo je, morate da se složite, neustavna odredba zato što ne sme da postoji nikakva veza, nikakva lica koja bi trebalo da budu veza između sudija, sudova, zato što bi to dovelo u pitanje samostalnost i nezavisnost sudija.Šta to znači da će svakodnevno sudije, odnosno ta lica određena za vezu da komuniciraju sa sudijama, tužiocima itd? Nema ništa od toga. Nema ništa od toga zato što je, nažalost, realnost u Srbiji danas da, recimo, veliki broj policajaca je u vezi sa sitnim narko dilerima, da u skoro svakoj policijskoj stanici se precizno zna ko su ti mladi, pogotovo mladi narkomani, ali se ne preduzima ništa i tek kada se desi tragedija, onda saznajemo koliko dugo je to neko znao, ko je to prikrivao itd. Dakle, nema potrebe da se pre normira ovaj zakon. Ako ste ga već donosili, mada rekli smo u početku da je bio dovoljan Krivični zakonik, ali nemamo ništa protiv da i ovaj donesete, ali odredba 23. Predloga ovog zakona ne treba da postoji u zakonu. Hvala.

reč?Reč ima narodni poslanik Boško Obradović.Izvolite. **Boško Obradović** Hvala, predsedavajući.Naime, u obrazloženju zašto treba brisati tri stava u ovom članu zakona, naveli smo da gore navedeni stavovi samo opterećuju zakon nepotrebnim organizacionim pitanjima. Ko će biti zadužen za vezu međudržavnim organima, ko rukovodilac ne predstavlja zakonsku materiju, već unutrašnje organizaciono pitanje Ministarstva i njegove međusobne koordinacije rada. Ti oblici saradnje mogu biti daleko razuđeniji od predloženih u ovom zakonu. Ova pitanja se, po prirodi stvari, mogu normirati podzakonskim propisima.Dakle, mi smo ovde postavili jedno principijelno pitanje – da li ovaj zakon zapravo priznaje da naša ministarstva nemaju nikakvu koordinaciju i komunikaciju između sebe i unutar sebe, da li je ovaj zakon morao doći zapravo kao jedan veliki dokaz sloma državne uprave koja ne radi svoj posao? Da li vi, gospodo naprednjaci, ovim zakonom priznajete da je kompletna državna uprava loša, da između nje nema nikakve koordinacije, da unutar ministarstava nema koordinacije, da vi morate da donesete poseban zakon kojim ćete ljude naterati da sarađuju, da koordiniraju, da imaju zajednički nastup po pojedinim pitanjima?Ja ne verujem da je naša državna uprava toliko loša i toliko ne koordinirana. Smatram da je ovakva stvar mogla da se reši, kao što se kaže u obrazloženju, određenim podzakonskim aktima. Zašto biste zakonom uređivali funkcionisanje unutar ministarstva ili između ministarstava, definisali način njihovih veza, kontaktiranja, saradnje i svega ostalog?Dakle, nisam razumeo, gospođo ministar, da li su naša li su naša ministarstva loše radila do sada, da li su imali totalno katastrofalnu koordinaciju, pa vi morate zakonima da je rešavate ili, ako to nije slučaj, zašto niste to rešili podzakonskim rešenjima, zašto niste lepo određenim uredbama i drugim aktima rešili to bolje funkcionisanje? U ovih pet godina, koliko ste na vlasti, vi jeste možda nov ministar, ali stranka iz koje dolazite je odavno na vlasti u Srbiji i nikako da ponese odgovornost za to. Reč ima narodni poslanik Marija Obradović. **Marija Obradović** Hvala, predsedavajući.Nisam se javljala do sada. Mislila sam da će poslanici opozicije da prestanu sa ovim smešnim spinovanjem i obrazlaganjem obrazlaganjem amandmana, jer ako su se već par puta pozvali na veoma važne institucije u okviru ne vladinog sektora, organizacija, oprostite, koji su i pisali značajne amandmane koji su delom usvojeni za ovaj zakon, očekivala sam da se konsultuju i oko ovih spinovanih amandmana.Ovo što smo čuli u toku današnjeg dana da ne treba određene stvari da budu u ovom zakonu, jer već drugi zakoni to određuju, oko funkcionisanja lokalne samouprave, bilo bi slično, zapravo isto onome da ja kažem – čemu zakon o sprečavanju nasilja u porodici, zar dvoje ljudi iz ljubi ne stupaju u nešto i nema razloga da mi uređujemo nasilje među njima. Ovo je sasvim nepotreban zakon. takav način razmišljanja zaista ne koristi ni jednoj žrtvi.Ja sam već ranije zamolila da sve što govore, razmišljaju o tome da to govore u oči jednoj žrtvi nasilja. Da li bi ovakve stvari govori? O koordinaciji unutar bilo je mnogo reči u prethodnom periodu, da zapravo ova situacija o nasilju u porodici u našoj zemlji i jeste donekle, između ostalog, posledica onoga što nisu dovoljno sarađivale nadležne institucije. Nije bilo dovoljno saradnji između tužilaštva, policije, centara za socijalni rad. To je alfa i omega, dakle onaj početak u priči o nasilju. Svi znaju da je to apsolutno tako. Nema razloga da ovde dovodimo u pitanje grupu za koordinaciju.Znači, to je nešto što je nužno. Uočili smo taj propust i to mora da se koriguje ovim zakonom. Da ne bih rekla neku ružniju, grublju reč, kažem da je to neophodno i da je najružnija vrsta spinovanja ovo o čemu smo danas slušali. Slično je i sa pričom, da se ne vraćam na te amandmane, da li će ovaj zakon da popravi situaciju sa nasiljem u porodici ili ne. Zaista ovo govorim kao neko ko najiskrenije želi da se bavi ovom pričom, ne kao poslanica SNS, govorim kao bilo koji aktivista za ženska prava i neko ko se bori protiv nasilja u porodici.Ovaj zakon može mnogo da popravi. Ne može sve, ali može mnogo, ali nam je potrebno da i kasnije u implementaciji svi damo maksimum i mi kao kontrolna uloga u parlamentu, a naravno na prvom mestu institucije koje treba da primenjuju u svom radu ovaj zakon. Hvala.

poslanici opozicije ovde pokušavaju da poprave svojim konstruktivnim predlozima jedan na brzinu pisan i nedovoljno dorečen zakon. Nema smisla da se zbog tog konstruktivnog nastupa s naše strane, mi prozivamo smešnim i da se optužujemo za spinovanje.Znači, ja bih molila kolege poslanike iz vladajuće većine, da se naviknete malo i na to da će opozicija uvek biti više kritički nastrojena i da je to prirodno, ali molim vas cenite to, da mi nikog ne vređamo i da mi nikada ne nastupamo kao što to recimo radi šef vaše poslaničke grupe – vređanjem. **Veroljub

Nemojte da zloupotrebljavate pravo na reklamiranje povrede Poslovnika.(Branka neću vam uključiti mikrofon i neću vam dati reč. Dozvolite mi da vam odgovorim na povredu člana 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine.Dakle, kao što su amandmani smešni ili je to spinovanje, tako je i nesposobna Vlada i ne vidim gde je taj kriterijum prekršen.(Branka

njenog govora da je prekinete i da kažete – ja sam razumeo. Ona ima dva minuta to da kaže.Ovo što ste sad ispričali, ako je neko rekao, odnosno uvredio, kažete Vladu, onda treba reagovati po članu 103.

znam da vi imate mogućnost da i prekinete onog ko izlaže, ali ne verujem da iko u ovoj Skupštini od nas 250 može da ima mogućnost da proceni ko je koliko inteligentan.Dakle, nama treba možda malo duže da shvatimo koleginicu. Zašto je prekidate, ja možda nisam dovoljno inteligentan… **Veroljub Arsić** Evo, to je vaš problem. Ja u to neću da zalazim, ali bitno je da ja razumem u čemu je povreda Poslovnika, a ne vi, jer ja kršim Poslovnik a ne vi.Da

ili postupa protivno odredbama ovog Poslovnika.Molim vas predsedavajući da po ovom članu sami sebi izreknete opomenu, pošto vi ovde najviše narušavate red na ovoj sednici. Ne dopuštate konstruktivnu diskusiju, oduzimate reč.Molim vas, imam dva minuta, nemojte slučajno da mi isključite mikrofon.Ako hoću, mogu da pričam i o članu i povredi člana 299. koji ne postoji, ali bi trebao da postoji, u kome bi trebalo da piše da predsedavajući moraju malo da odgovaraju za svoje postupke, a ne ko Papa da ovde imaju bezgrešnost i potpuno pravo da zavode zakon jačeg, na koji su navikli. To je nasilje koje ova poslanička grupa i druge poslaničke grupe opozicije od 3. juna ove godine trpimo i ne želimo da dozvolimo više da taj zakon jačeg prevlada.Zato što su nas ovde građani birali da zastupamo njihove interese, ako je većina građana glasala za vas, nisu svi građani glasali za vas. Neki građani su glasali za nas i mi njih zastupamo. Poštujte to, ovo nije Skupština SNS, ovo je Narodna skupština, a narod je birao različite predstavnike u Skupštini i molim vas naučite se da poštujete pravo drugog da kaže suprotno mišljenje. Hvala. Koleginice Stamenković, evo ja ću vam dati odmah posle sledećih izbora priliku da mi izreknete opomenu. Samo ćete prvo morati da pobedite na tim izborima.(Saša je prva stvar. Druga stvar ….Kolege, ja sam ćutao.Zaboravili ste jednu drugu, malu sitnicu, da ja mnogo dobro znam kako to izgleda biti narodni poslanik opozicije, kako je to biti narodni poslanik kada vas u poslaničkoj grupi ima samo Mnogo dobro znam kako izgleda kada policija ulazi da se fizički obračunava sa vama u sali i to nikad ne primenjujem. Za razliku od vašeg društva u kome se nalazite.(Saša

ako želite da izrazite svoje mišljenje i da komentarišete, treba da siđete u klupe, zajedno sa ostalim narodnim poslanicima, da se uredno javite za reč i da iznesete svoje mišljenje.Lekcije nam nisu potrebne… Vama treba lekcija, jer se još uvek niste naučili da kada idete na povredu Poslovnika, meni se obraćate i ja sam dužan da vam odgovorim.Očigledno odgovorim.Očigledno to niste naučili. Zato što piše u tom članu na osnovu koga dobijate reč, da sam dužan da vam obrazložim zašto sam nešto uradio.Vi ako niste zadovoljni, možete da tražite da se u Danu za glasanje

Nije pitanje da vi obrazlažete vaše postupke, nego što ulazite u replike, objašnjavate opoziciji šta treba da radi, kada će da pobedi na izborima, to nikakve veze nema sa povredom Poslovnika.

Znači, ponovo član 103. Ja razumem da je možda vama jasno, ja razumem da je možda vama jasno. Međutim u Danu za glasanje svi narodni poslanici glasaju o povredi Poslovnika, tako da trebaju svi da čuju cela dva minuta koliko ima svaki narodni poslanik pravo po Poslovniku.Problemi u Skupštini nastaju isključivo kada ne poštujete Poslovnik, kada dozvoljavate vređanje, kada sa te stolice zloupotrebljavate vašu poziciju. Umesto da po članu 100. siđete u skupštinske klupe i odatle iznosite svoje mišljenje, vi to radite kao predsedavajući.Jedino na šta imate pravo je kada vam se ukaže na povredu Poslovnika, da kažete zašto mislite da je povređen ili nije povređen Poslovnik. Poslovnik. Na kraju će poslanici o tome glasati.Inače, oduzimanjem reči, a to ste mi ovde uradili dva puta, pre toga poslanici Stamenković takođe, to vam je verbalno nasilje u Skupštini, gde vi držite reč i ne date nikom drugom da govori.Znači, govori.Znači, svi narodni poslanici imaju pravo na povredu Poslovnika. Haos u Skupštini nastupa kada ne radite svoj posao, kada se ne držite pravila, kada imate različite aršine za sve.Da vas podsetim još jednom, po članu 100, ako želite da govorite,

Mislim da su kolege poslanici trebali da pristanu na seminar, ali to je njihov problem. Ja tu ne mogu da im pomognem.Dame pomognem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja molim Narodnu skupštinu da se u Danu za glasanje izjasni

grupacija Srđan Nogo, Boško Obradović, dr Dragan Veselinović, Marija Janjušević, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, smatram da ovaj amandman ne treba prihvatiti, iz jednog prostog razloga, jer ovaj amandman bi doveo u pitanje sprovođenje celokupnog zakona.Ja samo mogu da postavim sledeće pitanje sebi, glasno - da li je ovakav amandman pisan da bi se stvorio prostor i ružno govorilo u dosadašnjem radu pojedinih delova ove države kada je u pitanju zaštita od nasilja u porodici ili neko zaista želi da stvori poziciju da ovaj zakon bude ne primenjiv u praksi?Član 23. je upravo definisan na način na koji je to nužno, neophodno i dovoljno i jasno govori da se moraju imenovati lica koja su završila specijalizovanu obuku, lica koja će biti ovlašćena za vezu, sa jasno i precizno definisanim svojim pravima i obavezama.Ukoliko prihvatio i to ostavilo na podzakonskim aktima, koja ne mogu da regulišu ni na koji način da se ove obaveze ispune i da imaju svoju svrhu, to je razlog da se ovaj amandman odbije na način kako je to Vlada Vlada i predložila. Hvala. sve nas da se vratimo na temu dnevnog reda i okviru amandmana bih govorila o koordinaciji različitih državnih organa.Koristiću vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe SVM, Partije za demokratsko delovanje. Ja sam i u obraćanju kada smo pričali u načelu o zakonu govorila o tome da se nažalost nasilje u porodici dešava, da to nije nešto novo i da su upravo prepoznate slabe tačke trenutnog sistema i zakonodavnog okvira i da je ovaj Predlog zakona predlog kako njih treba rešiti.Jedan od osnovnih problema je nedostatak koordinacije državnih organa i institucija. Najviše smo razgovarali o Centru za socijalni rad, o tužilaštvu, sudstvu i naravno o policiji.Ovde se sada u okviru ove rasprave postavilo pitanje – da li mi to priznajemo da to ne funkcioniše, a ja bih da se mi zapravo vratimo na osnovni cilj. Osnovni cilj je zaštita žrtve i omogućavanje pristupa pravdi žrtvama, odnosno da krenem nekoliko koraka unazad, osnovni cilj svih nas je da mi osnažimo žene jer nažalost ogroman broj njih se svaki dan suočava sa ovim problemom, da one budu osnažene, da krenu da traže pomoć institucija jer još uvek nemaju dovoljno poverenja u te institucije.Konkretan odgovor na pitanje kolege, ne bih nikoga da prozivam da ne otvaram prosto za replike, je postoje dobri modeli. Jedan od dobrih modela je tzv. Zrenjaninski model. Ja sam narodna poslanica koja dolazi iz Zrenjanina. Zrenjanin je poznat po tome da upravo ove institucije koje treba da pomognu žrtvi dobro sarađuju. Sve zahvaljujući dobroj inicijativi pojedinaca danas je potpuno normalno da u Zrenjaninu, čini mi se, ponedeljkom ili jednom nedeljno predstavnici svih tih institucija sednu i pogledaju kakve su slučajeve imali u u prethodnih nedelju, dve, prodiskutuju i tačno se prati svaki slučaj i to je i suština ovog zakona od prve prijave pa do samog kraja ishoda.Nažalost, opet se u okolini Zrenjanina desilo to što se desilo. Ni ovo nije dovoljno.Ja bih samo podsetila sve vas da zapravo zaista postoje već i opšti i posebni protokoli o postupanju i saradnji institucija sistema pomoći i podrške ženama koje trpe nasilje u porodici i partnerskom odnosu i eto postoje i dobri primeri, ali nažalost u mnogim opštinama, gradovima situacija nije takva.Mi svi na ovaj način, naravno ne znamo kako će to funkcionisati u praksi, ali smatramo da je ovo dobar predlog. Te institucije moraju da budu povezane i da sarađuju, ali zaista na prvom mestu treba da bude pomoć žrtvi i zaštita žrtve. Osnovna stvar je izbegavanje tzv. višestruke viktimizacije, jer zaista je teško navesti žene da pričaju o tome. NJima je izuzetno teško obratiti se i prijateljicama i porodici, a kamoli institucijama. Možda su nevladine organizacije te koje koje ih još više ojačavaju, a mi svi treba da sarađujemo sa njima.Zamislite koliko je teško kada ta žena jedva se osnaži, prepriča svoju bolnu istinu i to što se dešava recimo prvo policiji ili Centru za socijalni rad, a ukoliko oni nisu povezani ona nekoliko puta mora da preživljava taj ceo proces bolan tzv. proces viktimizacije. Zbog toga smatramo da je ovaj predlog dobar.Jedna od prethodnih govornika je govorila o tome da su nepotrebne obuke, da nije značajno da budu određene tačke ili specijalizovane osobe u okviru određenih institucija.Smatram da su obuke izuzetno značajne, ne samo kao narodna poslanica, već kao neko ko intenzivno sarađuje sa SOS Vojvodine, koji je prošao nekoliko obuka i vidim koliko su one značajne i za predstavnike institucija, jer, bez obzira što ovaj problem postoji, mentalitet je takav kakav je. Nažalost, pre svega nekoliko godina, a moguće i sada, u određenim opštinama, žrtve se suočavaju sa predstavnicima institucija koje im ne pomažu, jednostavno nisu senzibilisani za ovaj problem i zbog toga je izuzetno značajno što posle dana za glasanje za usvajanje ovog zakona, ovog predloga se zapravo kreće u izradu podzakonskih akata i neophodnih specijalizovanih obuka, da zaista svi koji učestvuju u ovom procesu budu potpuno senzibilisani za ovaj problem se žrtve ne suočavaju sa ovakvim problemima.Ono na šta bih takođe želela da ukažem vrlo kratko su da pazimo na to, ovo je izuzetno teška tema i jako veliki broj žena se suočava sa ovim kod kuće i njima je to izuzetno bolno. Zbog toga bih molila da svi mi spustimo loptu i da bar ovde, u visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije, ne delimo predrasude, jer jedna od najvećih predrasuda je da se ovo dešava samo nižim socijalnim slojevima. Nažalost, nasilje u porodice se dešava svima, i visokoobrazovanim ženama i u dobro stojećim porodicama, samo se bolje prikriva i slabije se priča o tome.Sledeća predrasuda je da nasilnici možda koriste psihoaktivne supstance, da su pod dejstvom alkohola itd, to je takođe predrasuda. Nažalost, nasilje se dešava i bez alkohola i bez psihoaktivnih supstanci, to je planska akcija. Suština svega je da na ovaj način, zapravo, nasilnik želi da pokaže svoju moć, da kontroliše ženu i porodicu. Zaista bih apelovala na sve kolege da bar mi ne širimo pogrešne predrasude ovde, sada, tokom ove rasprave. Zahvaljujem. Mi, srpski radikali, imamo drugačiji odnos prema parlamentarnoj demokratiji. Nama ne smeta da poslanici drugih poslaničkih grupa kažu sve što misle da treba da kažu, jer mi se i zalažemo za apsolutnu slobodu govora u ovom parlamentu. Ne smeta nam ni da neko kaže da spinujemo amandmane, ne smeta nam ni da neko kaže da su nam amandmani smešni. Zato se nismo javljali i ne javljamo u ovakvim situacijama po Poslovniku, ali ja sam se javila za repliku, vi ste me potpuno ignorisali.Replika je način komunikacije u Narodnoj skupštini, replika između narodnih poslanika, između narodnih poslanika i predstavnika Vlade. Takve stvari treba da dozvoljavate da bismo jednostavno odgovorili argumentovano na neargumentovanu kritiku.Bilo je očigledno na čije se sve amandmane odnosila ona prethodna, predprethodna, zapravo, diskusija. Trebalo je svakom ko je želeo da suprotstavi argumente neargumentovanoj polemici, to i da dozvolite. Ako neko kaže da se najiskrenije bavi ovom problematikom, odnosno problemima nasilja u porodici, onda morate da dozvolite i nama drugima da kažemo da smo i mi potpuno iskreni kada stavljamo primedbe i kada želimo da na neki način popravimo zakon.Ako neko kaže da bez ikakvog argumenta, da jednostavno, otprilike, ne bi trebalo podnositi amandmane, nije izričito tako rečeno, ali je bilo očigledno da je to bila intencija, kao da mi nemamo pravo na podnošenje amandmana. Poslanici SRS amandmane pišu i obrazlažu izuzetno stručno. O ovim amandmanima, evo, već drugi dan, govore isključivo diplomirani pravnici, argumentima koji mogu nekom da se dopadnu ili ne, argumentima koje neko može da usvoji ili ne.Čulo se ovde i da opozicija na ovom zakonu skuplja političke poene. Pa, svi smo mi političari, svi se bavimo politikom. Valjda sve što kažemo upućujemograđanima Srbije. Jel to ne rade i oni koji su trenutno većina u Narodnoj skupštini? se čuo nijedan argument za bilo koji od amandmana zbog čega ga ne treba prihvatiti. Zato što je spinovan, zato što je smešan, izvinite, to nisu argumenti.Meni je žao, sigurna sam da svaki pravnik u ovoj sali odlično razume naše amandmane. Razume i svaki pravnik iz vladajuće koalicije. Razume i gospođa Kuburović. Ne prihvata zato što imaju drugačije političke stavove, što je nama takođe prihvatljivo. Ali, znate, ako neko kaže – dok mi ovde gubimo vreme i raspravljamo o amandmanima, tamo neko trpi nasilje u porodici, dozvolite, meni zvuči kao čitanje vesti na lokalnoj televiziji.(Boško

na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Pretpostavljam da to, gospodine predsedavajući, važi i za vas, kao predsedavajućeg Narodne skupštine. Vidite šta su osnovni uzroci svih naših incidenata, kako ih vi nazivate, koji se neprestano dešavaju u Narodnoj skupštini? To su dvostruki aršini, jedan aršin prema narodnim poslanicima vlasti, drugi aršin prema narodnim poslanicima opozicije.Zamislite opozicije.Zamislite kako se oseća narodni poslanik opozicije kome u sred govora isključite mikrofon? Na osnovu kog prava, da li ste ga upozorili da nešto ne govori kako treba, da je nešto prekršio, da mu ukažete na određenu radnju koju ne radi kako treba? Ali, da ga bukvalno isključite pre isteka vremena koje mu sleduje da govori, recimo o povredi Poslovnika, to zaista ruši dostojanstvo Narodne skupštine. Morate poštovati na isti način poslanika opozicije kao i poslanika vlasti.Mogu da razumem i da vam tolerišem da vi malo naginjete više poslanicima vlasti, jer pripadate vlasti, ali da u potpunosti negirate mogućnost opozicije da ovako razumno, razložno i normalno diskutuje, kao što to ja sada činim, to ne mogu da razumem. Ne mogu da razumem da i čak u redovima opozicije imate dvostruke aršine, jer mnogo lakše date repliku ili reč poslanicima SRS, što ne znam da li ima veze sa nekim vašim dogovorom sa njima, ili bilo kom drugom poslaniku opozicije.

sporim ja da je SRS opozicija, ali mi se čini da je malo, što bi rekli, jednakija ili vama draža opozicija nego neka druga opozicija u Narodnoj skupštini.

isključim narodnom poslaniku mikrofon, to je iz samo jednog razloga, a vi sada sami cenite da li to trebam da radim ili trebam da uradim ovaj drugi razlog, koji bi išao tada u primenu, a to je po članu 103. – ukoliko se izađe iz okvira reklamiranja Poslovnika, dužan sam da izreknem opomenu narodnom poslaniku i da dva minuta oduzmem od vremena poslaničke grupe.Da li želite da pustim narodnog poslanika, koji očigledno hoće da isprovocira druge poslanike druge poslanike i da uđem u debatu po Poslovniku, a ne o zakonu, jer o zakonu treba da debatujemo?Znači, na vama je izbor da ako smatrate da je bolje da izreknem opomenu i oduzmem vreme od poslaničke grupe ili da samo jednostavno isključim mikrofon, da ne bi ispalo da neka diktatura postoji u Srbiji, izaberite sami, meni je apsolutno svejedno, ako želite tako. Ali, budite sigurni ako krenemo u tako rigoroznu primenu Poslovnika, biće sasvim, sasvim jako neprijatno za vas.Reč

Zahvaljujem, predsedavajući.Reklamiram povredu člana 103. Poslovnika stav 3. jer niste dali reč po Poslovniku malopre poslanicima koji su tražili reč i član 108, vezano za staranje o redu na sednici Narodne skupštine Republike Srbije.Dakle, gospodine Arsiću, vi ste iz jedne mirne, konstruktivne rasprave koja je tekla tokom današnjeg dana ovde dozvolili da jedna dotična poslanica iz SNS isprovocira opoziciju, time što kaže da su ti predlozi amandmana koje predlažu poslanici opozicije spinovani ili smešni.

Poslanica je na taj način ne samo uvredila poslanike opozicije, već i poslanike vlasti i predlagača zakona zato što je značajan broj amandmana opozicije predlagač… **Veroljub Arsić** Gospodine Aleksiću, u skladu sa članom 109. izričem vam opomenu.(Milorad dva minuta vam oduzimam od vremena vaše poslaničke grupe, a to zato što ste hteli da nastavite sa opstrukcijom rada parlamenta, jer smo na tu priču i oko diskusije koleginice Marije Obradović završili.(Milorad tada je bilo završeno. Pa, na jednu diskusiju hoćete deset povreda.(Milorad 108? Hoćete li da nastavite dalje?Izvolite, zatražite reč. Dakle, molim vas, zaista, da se ubuduće starate i da se ne koristite dvostrukim aršinima kada govore poslanici opozicije ili poslanici vlasti, da ne bi dolazili u situaciju u koju smo došli u petak. Ista poslanica je i u petak izazvala haos koji je nastao i nered u Skupštini u petak. I danas se dešava ista stvar. Iz jednog mirnog tona, normalnog rada, dozvolili ste, i niste je prekinuli da napravi situaciju koju je trenutno napravila ovde u Skupštini.Molim vas da se buduće starate o radi i da ne kršite članove Poslovnika, ni 103. ni 108. Zahvaljujem.

da čisto obratimo pažnju na njega. Ovog shvatite kao svojevrstan predlog, jer očigledno je atmosfera došla do tačke da neko očigledno želi samo da uzurpira sednicu, da zloupotrebljava pravo na povredu Poslovnika, na reklamiranje na isto i da iznova i iznova priča nešto što samo njega zanima, što nikakve veze ni sa dnevnim redom nema, ni sa onim što se na sednici dešava, niti ima razloga za bilo kakvu reakciju ove vrste. Neki ljudi se očigledno javljaju samo zato što ne mogu da odole da se pridruže raspravi kada se dešava. Eto, jednostavno tako. I kada neko razgovara sa nekim drugim osećaju strašnu potrebu da podignu Poslovnik, da bi oni, eto, kazali nešto. Primetio sam, gospodine predsedavajući, da ste se u jednom trenutku nasmejali, s pravom.Ovo ovakvo ponašanje je mene podsetilo na jednu scenu iz popularnog programa, mislim da se krajem 80-ih davao na Televiziji Sarajevo, reč je o emisiji „Top lista nadrealista“ i bila je tu jedna čuvena replika koja glasi: „Bojim se da te nisam ništa pitao“. Ne znam zašto mi je to palo na pamet kada sam primetio da se neki javljaju kako se javljaju. Možda ne bi bilo loše da odmorimo par sekundi, pa da radimo, ja ne tražim da glasamo, nego prosto da radimo. Ima nas kojima se radi, nismo svi ovde Obradović, ima ovde i narodnih poslanika. Hvala. Gospodine Orliću, okolnost predviđena članom 112. Poslovnika nastupila je još u petak i očigledno da drugim poslanicima to nije pomogla, pa ćemo onda da koristimo okolnosti predviđene članom 109. Poslovnika.Po poslanik Radoslav Milojičić. **Radoslav Milojičić** Hvala, predsedavajući.Reklamiram član 108. – o redu na sednici stara se predsedavajući, tj. vi. Ja vas molim da vratite sednicu u normalan tok jer ste ispustili konce i ako se ponašate jednako prema svim poslanicima, pa gospodin Martinović je trebalo da za izrečeno o DS-u da završi u zatvoru. Onda imamo situaciju od petka gde poslaniku Balši Božoviću dajete opomenu u pauzi. Dajte, molim vas, da budete jednaki prema svima, ako je to moguće. Ako nije moguće, mi zaista ne znamo kako na jedan kulturan, umeren, fin i civilizovan način da vas ubedimo u to. Mi nećemo biti glineni golubovi o kojima će poslanici SNS govoriti razne neistine, razne budalaštine i pritom ćutati. Zaista, molim vas, uvedite red na sednici i nemojte dozvoliti da većina maltretira pogotovo poslanike DS-a, jer mi sigurno nećemo ćuteći odgovoriti na to, a ne znamo koji drugi način da bude kulturan, fin, civilizovan da uzmemo u svoju zaštitu i svoju odbranu. Imate opoziciju,

Kolega Milojičiću, ja upravo pokušavam da sednicu Skupštine održim u skladu sa Poslovnikom i da ono što je predviđeno Poslovnikom funkcioniše u ovoj sali, a to je da vodimo diskusiju o zakonu i o amandmanima, a ovde neko želi, zahvaljujući institutu povrede Poslovnika, da pravi nered, haos, nisam rekao da to vi želite, da se sednica prekine i da se izvrši opstrukcija rada parlamenta. Pokušali smo sa tolerancijom. Što god smo bili tolerantniji, situacija je postajala sve gora i da neki poslanici jednostavno smatraju da treba da vode diskusiju o Poslovniku, a ne o zakonu. Poslovnik je usvojen, čini mi se, 2010. godine i ta diskusija je završena.Evo, jedan kolega, ničim izazvan, ponovo reklamira Poslovnik. Evo, daću mu reč sada. Hvala.Član 107. Znači, vi ne možete znati šta ko misli i zbog čega se poziva na povredu Poslovnika. Takođe, recimo, mi možemo vama da kažemo da razlog zbog koga vodite sednicu na ovakav način je zato što želite da napravite haos. To nije način diskusije u Narodnoj skupštini. Vi pojma nemate o tome šta mi želimo ili ne želimo. Pozivamo se na povredu Poslovnika onda kada smatramo da je prekršen Poslovnik, to obrazložimo i na vama je da date odgovor, ne da nas komentarišete, nego da date odgovor na ono što tražimo i nakon toga vodite raspravu u skladu sa Poslovnikom. Ovi komentari o tome ko kakvu nameru ima zaista ne pristoje predsedniku, predsedavajućem Narodnoj skupštini. Mi nikakvu nameru nemamo za haosom, želimo red u ovoj Skupštini, želimo da se poštuje Poslovnik. Molim vas da više ne govorite na takav način o poslanicima. Hvala Gospodine Raduloviću, ja zaista vas sada nisam razumeo. Ako vi to zaista tako želite, odajem vam priznanje. Evo, za početak vam verujem, a videćemo kako će da izađe na kraju.Reč

strane.Neću da se osvrćem na ovo. Mislim da je jasno gledaocima ko sprovodi torturu nad kim. Želim da postavim jedno možda retoričko pitanje, dakle, ne zahteva odgovor. Da li nada mnom neko ovde sprovodi nasilje? Ova me tema jako zanima. Od 10 do 13 časova, nešto pre 13 časova, nisam se javljala jer sam pretpostavila da će svi da skoče, kao što su upravo skočili u prethodnih 45 minuta.Ja se osećam tako, da je ne smem da iznesem ni jedan svoj stav o amandmanima povodom ovog zakona, jer šta god ja kažem, u ta dva minuta, to izazove salve reakcija i uvreda na moj račun, iz svih opozicionih stranaka. Možda bi najbolje bilo da neko objasni zbog čega ne želi da priča o zakonu, nego želi da vređa, isključivo poslanike SNS?Pogledajte koliko puta, kroz različite vidove, kroz povrede Poslovnika, kroz neke druge reakcije, isključivo miniraju rad u Parlamentu. Za mene je svako miniranje rada u Parlamentu, u koliko se ne bavimo zakonom koji je na dnevnom redu. Nešto što može da bude malo odstupanje, jer je potrebno rešiti neku nepravilnost u radu, mi možemo time da se bavimo, ali do ove mere da mi ne možemo nikako, ja ne čuh ni jednog poslanika opozicije koji traži, koji nas poziva da se vratimo na zakon.

poslanici vladajuće većine imaju obavezu da ćute i trpe ono što mi govorimo. Kada govorimo da zakon ne valja, da je rađen na brzinu, ali oni ne prebrigavaju jednu činjenicu da je bio ozbiljan rad na ovom zakonu, da su ozbiljni ljudi bili u radnoj grupi koji su ovo pripremali. Kada kažem ozbiljni ljudi, mislim na institucije i stručnjake organizacija koji se godinama, decenijama bave ovom problematikom.Zbog toga sam rekla da je nešto smešno i da je spin. Smešno je ako znate da je praksa i da su eksperti rekli da je to pogrešno, a vi i dalje insistirate na tome. I, spin je nešto, kada vam se ne dopada odgovor, a vi uporno diskusiju umeravate u drugom smeru, jer vam se ne dopada ono što treba da kažete, što je istina, što je činjenica. Zbog toga sam govorila o smešnim i o spinovima.Nema u opšte problema da mi po ceo dan ovde pričamo o kršenju Poslovnika, ali još jednom pozivam da se vratimo na zakone. Slobodno vi mene vređajte, slobodno vi vršite nasilje nadamnom da ja ne smem ništa da izgovorim, jer ja čim izgovorim odmah krenu. Imam li ja prava nešto da kažem a da se iza toga ne reaguje. kada vi reagujete na taj način. Vi sprovodite nasilje. Evo, ustanite pa recite da to nije tačno.

koleginica Obradović govorila.Ako je replika bila u pitanju, replika, to je bilo pre dva amandmana, ako je o amandmanu reč, ona javila po amandmanu i ispričala sve ovo, onda imamo čistu kao suza povredu člana 106. pričanje van teme, reči jedne o amandmanu nismo čuli.Znači,…(Marija pričate po amandmanu. Tri minuta ste pričali, da ste hteli repliku trebalo je da se javite neposredno nakon što ste bili spomenuti. Ako ste hteli po Poslovniku, niste mogli tri minuta, nego dva. Ako ste hteli po amandmanu, trebalo je da pričate po amandmanu.Znači, ponovo, razlog zbog koga poslanička grupa DJB iznova insistira na poštovanju Poslovnika, nije da bi smo otišli od diskusije o suštinskim temama, nego vi ne možete da pričate kvalitetno o suštinskim temama u koliko nemate jasna pravila unutar kojih to možete da radite, a da to do sada nismo imali.Ako se budemo držali Poslovnika, diskusija će biti mnogo kvalitetnija. Hvala.

Hvala gospodine predsedavajući, neka bude po amandmanu. Ako ovo znači da smo izašli iz kruga upornog reklamiranja Poslovnika, pozdravljam sa svoje strane.Dakle, ako se još uvek neko u ovoj sali seća o čemu je bilo reči, amandmanom je predloženo da se izbrišu neka tri stava, međutim, istim amandmanom je ostavljen 4. stava u predloženom članu zakona. To je jedna odlična prilika da uočimo razliku u odnosu prema radu onih koji uporno pričaju da bi pričali i onih koje zanima šta je sadržaj zakona i onih kojima je stalo da taj zakon bude dobar i onima kojima nije teško da čitaju, a nekima je teško da čitaju ne zakon, nego jedan Poslovnik ovde pola godine.No, ko što kaže mudrost, lenjost je gora od bolesti i treba to imati na umu. Nije to dobro iz više razloga. Ne može neko da predloži brisanje tri stava, a da ostavi 4. stav u kome se pojmovi koje hoće da obriše i dalje zadržavaju. Tako se ne prave zakoni. Tako se ne pravi sistem. To nema veze ni sa državom ni sa bilo čim uređenim, ali ne čudi, dame i gospodo, zato što dolazi od onih koji ne p od politike nemaju. I, koje su podržavali svi oni koji su se s njima zdušno javljali da reklamiraju Poslovnik da bi se malo za direktan prenos slikali.Ako pitate koji, mislim da je to više nego jasno. Svi oni koji sada sa krupnim očima čekaju priliku na repliku, ali taj film nećete gledati. Hvala vam. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenada Konstantinović i Zdravko Stanković.Da li neko želi reč?

amandman koji smo predložili odnosi se na član 23. odnosno lica određena za vezu i tu je predviđeno da se imenuju određena lica u policijskoj upravi, osnovnom javnom tužilaštvu, osnovnom i višem sudu i centru za socijalni rad. Međutim, s obzirom da je tu predviđena i specijalizovana obuka za ta lica i da primena zakona počinje tek 1. juna naredne godine, odnosno za nešto više od sedam meseci od danas, naš amandman se odnosi na to da se odrede lica koja će odrediti rukovodioci ovim nadležnim institucijama i koji će te poslove obavljati i pre nego što se završi specijalizovana obuka.Dakle, u članu 23. posle stava 2. predložili smo amandman koji kaže – Izuzetno od stava 2. ovog člana do završetka specijalizovane obuke lica, lica određenog za vezu imenuje se iz reda nadležnih policijskih službenika, zamenika javnih tužioca i sudija.Dakle, predlog ovog amandmana je vezi sa amandmanima 7, 8. i 9. On bi praktično omogućio primenu zakona na neki način i pre toga što on stupi na snagu, s obzirom na činjenicu da na osnovu statističkih podataka mi imamo u Srbiji jednu žrtvu porodičnog nasilja na nedeljnom nivou i bilo bi jako važno da već počnemo sa primenom nekih od predloženih mera koje predviđa zakon koji ste predložili. Hvala vam. **Veroljub Arsić** Zahvaljuje.Da li još neko želi reč?

Dakle, ovo je još jedan primer onoga što SNS nije uradila za pet godina svoje vlasti. Kada ovo kažem, nadam se da nije zabranjeno u Narodnoj skupštini pomenuti SNS i kritički se odnositi prema onome što su radili prethodnih pet godina. Ako je to eventualno zabranjeno, molimo vas da nas o tome obavestite da je to nova odredba Poslovnika o radu Narodne skupštine.Zašto ovo govorim? Mislim da je i moja draga prezimenjakinja, gospođa Obradović, sama priznala nešto čemu sam ja u prethodnom javljanju jasno rekao, da nije imalo potrebe pisati ove zakonske napomene o koordinaciji ili formiranju grupa za koordinaciju i saradnju, da je SNS još pre pet godina uvidela potrebu za koordinacijom i podzakonskim aktima dala postojećim policijskim službenicima, centrima za socijalni rad, sudovima, tužiocima, nalog da kordiniraju između sebe aktivnost.Dakle, iz ovoga svega, mi jasno postavljamo sledeću dilemu. Ili ste pet godina bili van teme i niste shvatili šta treba uraditi po pitanju sprečavanja nasilja u porodici, pa ste se posle pet godina probudili i shvatili da to treba zakonom da rešite, što jasno govori o vašoj neodgovornosti i nesposobnosti da vršite vlast. Ili ste zapravo sve ovo mogli da rešite i sada podzakonskim aktima koji bi dali naloge da se formiraju grupe za koordinaciju.Ko zabranjuje ministarstvima da budu u koordinaciji? Ko brani sudovima, centrima za socijalni rad, tužiocima i policiji da budu u koordinaciji, da naprave grupu za koordinaciju, da sarađuju međusobno? Ko im je branio po postojećim zakonima to pet godina?

Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, drago mi da smo se vratili na temu o amandmanima. Imam mogućnost da kažem i u odnosu na prethodni amandman, s obzirom da je istaknuto da je ovo kolaps državne uprave i da smo nesposobni da rešimo problem. Ovaj zakon upravo je i predložen zato što smo svesni da postoje određeni problemi u koordinaciji nadležnih organa da postupaju kada je u pitanju nasilje u porodici. Upravo je ova Vlada prva koja je izašla sa sistemskim rešenjem.Ono što je bitno, mi smo vrlo svesni da ovaj zakon neće u potpunosti da iskoreni nasilje u porodici, ali nadamo se da će dati barem pozitivne efekte i da će dovesti do smanjenja nasilja.Ono što je bitno, a što se potencira već nekoliko puta, je da smo koordinisali i da smo hteli, mogli smo to da rešimo podzakonskim aktima. Moram da kažem da ni sudovi, ni tužilaštva nisu deo sistema državne uprave, pa ne možemo podzakonskim aktom da naložimo nešto ni javnom tužiocu, a tek sudu. Upravo je ovo osnov da damo obavezu i sudovima i javnim tužilaštvima da postupaju na način kako je ovde predviđeno, a samo organi državne uprave mogu da regulišu svoj rad u skladu sa podzakonskim aktima. mi slušamo raznorazne rasprave u kojima se pominje SNS, u kojima se nešto kritikuje, umesto da se obrazlaže ono što se predložilo. Naravno, jasno, jedan od razloga je tu to što nema šta da se kaže. Kad neko predloži da obriše član 24, a posle ne može da pronađe ništa sporno u sadržaju člana 24, jasno je šta je predstavljalo uopšte podnošenje amandmana, priliku da se dva minuta ovde malo opet priča o SNS.Stručni osvrt SNS.Stručni osvrt na ovaj amandman dala je ministarka i tu zaista nemam šta da dodam. Želim samo da još jednom skrenem pažnju svih koji sve ovo gledaju preko direktnog prenosa, kakva je razlika između onih koji se ovim poslom bave diletantski i onih kojima je do nečega stalo i koje sadržaj zanima? Razlika se npr. ogleda u tome što mi nikada nećemo kao oni kojima je opsesija da pominju SNS da predložimo da se nešto izbaci, a da onda ovde obrazlažemo kako je to dobro.

a oni koji imaju problem sa tim da očigledno neće uspeti da budu zajednički kandidati opozicije na nekim izborima koji ih sada najviše zanimaju, žalim slučaj, ali mislim da bi trebalo da tu frustraciju rešavaju na nekom drugom mestu. Ipak je ovo Narodna skupština. Hvala.

ste frustrirani?Šta sve kolege poslanici neće da urade da bi došli do dva minuta.Reč ima narodni poslanik Vlado Babić. Hvala, gospodine predsedavajući.Predlažem da se ovaj amandman ne prihvati zato što se članom 24. Predloga zakona uređuju sva pitanja koja su veoma bitna za prevenciju nasilja, kao i za pružanje zaštite i podrške žrtvi. Tako da, ako postoji zlostavljanje nad ženom, koje se često dešava, svaki grad bi trebalo da ima sigurnu kuću gde bi žena i deca trenutno se smestili, jer mnogi nemaju ni materijalne mogućnosti, a ni stambenog prostora gde bi se mogli izolovati da bi se na taj način rehabilitovali za eventualno samostalna život, kažem eventualno, jer većina njih iz ko zna kojih razloga se vraća u sredinu gde su i doživele nasilje.Žene u sigurnoj kući treba da ostane sve dok se ne završe sve pravne mogućnosti za kažnjavanje onoga ko je izvršio akt nasilja, odnosno akt agresije. Imajući u vidu sprovođenje postupaka mirovne kulture, u Somboru, gradu iz kog ja dolazim, 2012. godine otvorena je sigurna kuća koja se nalazi u sistemu socijalne zaštite, a kao lokalna usluga, jer grad Sombor je njen osnivač, on finansira zaposlene, a podršku je uradio i daju joj specijalizovani voditelji.

Zahvaljujem.Da li još neko želi reč? (Ne.)Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Hvala.Amandmanom na ovaj član predložila sam da se grupama za koordinaciju i saradnju, koje postoje na lokalnom nivou i na terenu se direktno suočavaju sa merama koje trebaju da spreče nasilje, da se te grupe obavežu da redovno, kvartalno dostavljaju izveštaje o svom radu vrhovnom koordinacionom telu, Savetu za suzbijanje nasilja u porodici.Vlada je odbacila ovaj moj amandman, sa obrazloženjem da im nije jasno zašto se nameće obaveza za čijom se potrebom ne vidi jasan razlog. Evo da objasnim.Istanbulska objasnim.Istanbulska konvencija, čiji smo potpisnici od 2013. godine i zbog koje i donosimo ovaj zakon, da bi se usaglasili sa njom, između ostalog zahteva da imamo vrhovno koordinaciono telo. U ovom Predlogu zakona to je Savet za suzbijanje nasilja u porodici.U ovom Predlogu zakona tri stava jednog člana su posvećena nadležnostima ovog Saveta i ja imam još amandmana koji se odnose na Savet, nije jasno šta će on da radi i zašto on postoji? Hoće li on postojati samo da bi postojao i da bi neko primao honorare, ili da bi koordinisao rad na terenu lokalnih grupa za koordinaciju? U tom smislu, molim da se još jednom razmisli jel izveštaji koji dolaze sa terena Koordinacionom telu treba da poboljšaju sveukupni rad u okviru cele Republike. Hvala.

Ja sam u svom amandmanu predložila da se u članu 24. doda da na zahtev žrtve… **Veroljub Arsić** Poslanice, vaš amandman još nije pročitan. Reč je o amandmanu koleginice Stanković. Sačekajte samo malo.Da li se još neko javlja po amandmanu na član 24. koleginice Branke Stamenković? (Ne)Na član 24. amandman je podnela narodni poslanik LJupka Mihajlovska.Da li neko želi reč?Izvolite. Izvinjavam se zbog nesporazuma.Dakle, dopuna člana 24. koja bi glasila da sastancima grupe za koordinaciju može prisustvovati osoba koja dobro poznaje žrtvu, naravno, na predlog žrtve, je tzv. lice od poverenja. Meni je Vlada odbila ovaj amandman i obrazložila to time da se to može postići i bez usvajanja ovog amandmana.Tačno je da u članu 24. stoji da među brojnim predstavnicima odnosno potencijalnim učesnicima u toj grupi za koordinaciju se navode druga pravna udruženja i i pojedinci, međutim, ovde nije navedeno da je to na zahtev žrtve. Verovali ili ne, ovo nisam ja izmislila, ovo je dobra praksa koju prepoznaje Pravilnik o dodatnoj podršci učenicima i deci, po kom radi interresorna komisija kada procenjuje dodatnu podršku za učenike sa teškoćama u razvoju i da ste imali vremena i da je bolja intersektorska saradnja, mogli ste da konsultujete Grupu za socijalnu inkluziju pri Ministarstvu prosvete, koja bi vam rekla koliko je zapravo ova praksa veoma značajna, posebno kada su u pitanju grupe koje nisu nisu dovoljno ni socijalno, ni psihološki osnažene. Za njih je veoma važno da pozovu neku osobu koja je dovoljno stručna, a opet u koju oni imaju poverenja, da zastupa njihove interese. U suprotnom, dolazimo u situaciju da neki drugi pretpostavljeno može da zna šta je za žrtvu bolje od nje same, tako da mislim da bi trebalo da razmislite još jednom o ovome i da usvojite ovaj amandman. Zahvaljujem.Da li se još neko javlja po ovom amandmanu? (Ne)U skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od jednog sata.Sa radom nastavljamo u 15.00 Hvala